Prelazimo na: 2. Prijedlog odluke o proglašenju "Nacionalnog dana oboljelih od multiple skleroze". Predlagatelj odluke je Klub zastupnika SDP-a. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješće ste primili na sjednici. Vlada RH je dostavila mišljenje. U ime predlagatelja kolegica Ana KOmparić Devčić. Izvolite. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa poštovane kolegice i kolege. Evo pred vama se nalazi prijedlog kluba SDP-a da se 26.rujna proglasi nacionalnim danom oboljelih od multiple skleroze. Multipla skleroza je bolest koja ne utječe samo na osobe koje boluju od te bolesti nego na sve one koje vole i brinu o toj osobi. Pronalaženje ravnoteže življenja sa multiplom sklerozom, odnosa u obitelji, s djecom, s partnerom, njegovateljima važno je za ukupnu dobrobit. dobrobit. Čitava obitelj živi sa multiplom sklerozom, a bolest može promijeniti obiteljske odnose. Multipla skleroza bolest je središnjeg živčanog sustava koja se manifestira sa različitim kliničkim simptomima koji smanjuju u svakom slučaju kvalitetu života oboljele osobe. Najčešći simptomi koji prate ovu bolest jesu poremećaj ravnoteže, tremor, ukočenost, opća slabost, spazam, poremećaj sfinktera, seksualni problemi, smetnje vida, smetnje kretanja i govora. To je bolest koja zahvaća u dobi između 19.i 40.godine života. U Hrvatskoj od ove bolesti boluje oko 4 tisuće osoba, iako statistika govori da je broj vjerojatno i veći jer nemamo registra oboljelih od multiple skleroze. Važno je naglasiti da ova bolest dva puta češće pogađa žene nego muškarce. Osim tjelesnih simptoma osobe s multiplom sklerozom imaju brojne emocionalne probleme od depresije, tugovanja, stresa, tjeskobe i niz drugih problema koje izravno utječu na kvalitetu života kako osoba oboljelih od multiple skleroze tako i osoba koje ih okružuju. Zbog svega navedenog, a na temelju zahtjeva Društva multiple skleroze Hrvatske, klub SDP-a predlaže Hrvatskom saboru da se 26.rujna proglasi nacionalnim danom oboljelih od multiple skleroze. Zašto baš 26.rujna? i od tada i sve do danas oboljeli od multiple skleroze obilježavaju 26.rujna kao svoj dan. Proglašavanjem 26.rujna nacionalnim danom oboljelih od multiple skleroze naglašavamo važnost dana za sve oboljele i one koji na poseban način žive ovu tešku bolest čime ukazujemo javnosti na postojanje i potrebe oboljelih od multiple skleroze u RH. Ispred kluba SDP-a kao i svih oboljelih od multiple skleroze molim vas kolegice i kolege da podržite ovaj prijedlog. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Stjepan Milinković. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege. Multipla skleroza je prvi put prema kliničkim slikama opisana negdje u 14.stoljeću, 14.stoljeću, a potpuni opis je napravio neurolog Jean-Martin Charcot 1868.i to baš na temelju ovih simptoma i kliničke slike o kojima je govorila kolegica KOmparić Devčić. Trnci u rukama, nogama, slabost, spazam, brzo umaranje, vidni poremećaj itd. I sada ćete vi reći zašto ja sada u današnje vrijeme današnjih spoznaja, današnjih dostignuća i tehnoloških zašto ja to spominjem. Zato što mi imamo vrsne stručnjake u tom područje koji to poznaju. I sada je magnetska rezonanca ona je nesporna u tome i bez nje je jednostavno nezamislivo, ali što se događa. Dobro je to spomenuti kao jedan od problema sad kad o ovom raspravljamo jer je cilj i ovog obilježavanja dana da se na neki način potakne, kako se kaže senzibilizira javnost glede te bolesti, da se na taj magnet, bez obzira na ove mjere, itekako još dugo čeka i zato osobe sa multiplom sklerozom upozoravaju na taj problem da se ne bi smjelo u tom, bez obzira na ove namjere i ministrove ove akcije subota i ostali popodnevni dani, nije ta lista još tako pomaknuta, a ona za osobe oboljele od multiple skleroze traži brzinu i djelovanje odmah. Druga stvar koju ste govorili, dakle multipla skleroza kronična upalna bolest, autoimuni proces kao kasna posljedica, da ne ulazimo poslije u poslije u tu patogenezu ali u svakom slučaju ona ima i svoj tijek koji se dijeli u nekoliko faza i to je bitno za za znati. Možda je dobro za znati isto u smislu ovoga evo na neki način osvješćivanja javnosti i ukazivanja na te probleme. Naime ona ima, ovo neću ponavljat što je kolegica govorila koji je broj, većinom su žene u onoj punoj dobi i zasigurno to kod oboljelih i određene određene psihičke smetnje uzrokuje i depresije, zatvaranje i naravno sa posljedicama za cijelu obitelj. To je nesporno. Ali sam tijek bolesti mislim da je vrlo važno spomenuti na ovom mjestu je vrlo bitno zato jer on zahtijeva i liječenje zahtijeva i liječenje i sad to razrađeno po tim … bolest, sekundarna, progresivna itd. I kako se radi, u onoj akutnoj fazi ide sa kortikosteroidima liječenje, ali u ovoj drugoj fazi je održavanje toga, to je interferon, to isto znate mnogi da je, ali postoji i jedna skupina lijekova koju je dobro spomenuti ovdje isto tako, a to su ovi lijekovi skupi, da ne govorim o imenima, ne bih htio vas s tim zamarati ali skupih lijekova, a vi znate kako je to sa povjerenstvima i sa svim. I zato osobe oboljele od multiple skleroze kažu da bi u tom dijelu trebalo isto određene napore učiniti da se to sa liste skupih lijekova da budu dostupni. To je druga stvar koju je bitno na ovom mjestu spomenuti. Treća stvar je ono što upozoravaju društva multiple skleroze, ova društva multiple skleroze postoje, ja ih znam nekoliko koja su vrlo aktivna i ovaj dan 26.9. on se obilježava već, on se obilježava i oni poznaju problematiku. Oni poznaju problematiku i upozoravaju na određene stvari i upozoravaju na određene stvari koje treba na neki način, a to je ono da recimo njima nedostaje psihologa. Naravno i onaj ultrazvuk je isto primjer neke ovako tehničke stvari koje su im potrebne. Oni upozoravaju i mogu reći da su vrlo informirani glede bolesti koliko ja znam, kolika su kolika su moja poznavanja jer komuniciram s njima često i u tom dijelu. Ali je potrebno spomenuti još jedan momenat, da osobe oboljele od multiple skleroze imaju iste probleme kao i sve osobe s invaliditetom, a nije mali broj a nije mali broj i to je pitanje koje isto treba otvoreno na ovom mjestu vrlo jasno reći, a to je ono da oni glede ostvarivanja svojih prava iz socijalne, glede zapošljavanja, glede zdravstvene i mirovinske zaštite oni moraju proći određena vještačenja, vještačenja, a to je ovo jedinstveno tijelo vještačenja. Oni kažu kad će, kako, kad, kad će i kako. To je problem sigurno koji treba na ovom mjestu postaviti pitanje da i oni na to ukažu, znači da ovaj sustav i oni govore da ovaj, razvidno je da ovaj sustav vještačenja kako je sada postavljen neće moći dugo funkcionirati obzirom da se ne zna i dalje tko su osobe sa tjelesnim oštećenjem, koje osobe s invaliditetom itd. i zato oni upozoravaju da se ne bi smjeli donositi ovakvi donositi ovakvi propisi, da se ne bi smjeli donositi propisi koji su teško provedivi u odnosu koji čak idu na štetu. To su tri stvari koje ja želim na ovom mjestu baš sa ono namjerom s tim da ćemo mi podržati naravno obilježavanje ovaj dan 26.9., ali svakako je potrebno potrebno spomenuti da se ova društva oboljelih da oni žele o mnogim stvarima govore kao i ostale osobe s invaliditetom, sa posebnom pozornošću i u tom smislu dakle uz ovu napomenu da ćemo mi podržati dakle ovaj prijedlog. On je sad, u ovom vremenu je taj dan se obilježava, on je malo simptomatičan, mi to znamo medicinski, sad je izborna godina pa je dobro reći evo sad smo mi taj dan, mi smo bili prvi ti koji smo to predložili, ali ja kažem da i dobra djela koja zahtijevaju svakodnevno djelovanje za osobe s multiplom sklerozom, sa osobama s invaliditetom kako nam se ne bi događalo da nam roditelji sa djecom sa teškoćama u razvoju dolaze prosvjedovati pred ovaj Visoki dom. Mislim da to traži trajnu skrb, ne samo jedan dan u godini. Evo u tom smislu mi ćemo podržati ali svakako o ovim stvarima treba razmišljati. Hvala vam lijepo. naravno da ćemo podržati i dobro ste govorili o svemu tome i to je jedna dobra inicijativa. Naime tog dana već obilježava, udruge obilježavaju ali neka bude i službeno da je to taj dan i zaista treba ukazati na sve probleme koji postoje. Zaista ono što najviše nas, mene osobno potresa, to je kad se desi iznenada, kao grom. Netko tko ima 19 godina dosta simptoma, ali nisu na vrijeme simptomi prepoznati, jedan dug je put, rekla bih dug sigurno za dijagnosticiranje svake bolesti pogotovo ovakve, da dođe se do prave dijagnoze i onda nažalost se stane i razmišlja samo o svom kraju. I da, dobro ste rekli, trebalo bi ali to će se sigurno i činiti, uraditi puno više za osobe s invaliditetom, a posebice evo sad kad govorimo o osobama u ovoj bolesti pa osigurati im, ali i svima bržu dijagnostiku, bržu magnetsku rezonancu, PCT, a jednako tako u liječenju tako mladih osoba trebao bi HZZO odobriti te skupe lijekove, učiniti sve da oni budu i dalje radno sposobni. Jer ta bolest može jedno vrijeme mirovati posebice ako se uspije na neki način i stres i sve ostalo, okolinu uz lijekove i može zaista biti mirna i može čovjek i raditi. A onda kad to sve popusti na žalost onda opet se vraćamo na staro. Ali zato kad postoji takva medikamentna terapija ali je skupa treba ju i odobriti. sve stoji ovo da su to relativno mlađe osobe, da uistinu prolaze teško razdoblje i oni u društvima ovima oboljelim od multiple skleroze oni govore živi se, ali teško, uistinu sa teškim psihičkim naporima i hajmo reći vremenski ako nema težih komplikacija dolazi i to u obzir, teža komplikacija od nekad naglih respiratornih infekata do zatajenja da ne govorimo o tom i u tom dijelu svaki napor je dobro došao. Dakle od jedinice lokalne samouprave gdje može isto tako. Pa mi, u mojoj sredini ja sam ponosan, mi svake godine jedan ili dva dana posvetimo takvim osobama u prirodi gdje oni mogu biti zajedno sa svima nama itd. ona sredstva na koja oni uporno upozoravaju evo za ovaj primjer angažiranja psihologa koji je i potreban. To je nesporno da je potreban. Treba. Puno puta sredstva neka odu negdje, a za takve udruge mislim da mora bit, da ne govorimo o stručnom dijelu od lijekova, od ovih skupih lijekova itd. a da ne govorimo i o tome dijelu, a da ne govorimo i o drugim stvarima koje treba dodatne napore uložiti kako bi se kvaliteta življenja tim osobama učinila boljom. Fala lijepo. Mirela Holy, replika. usmjeri pozornost javnosti na probleme ljudi koji boluju od ove izuzetno teške bolesti. Međutim, također bi bilo hvale vrijedno kada bi vladajuća većina u ovom Parlamentu otišla jedan korak dalje i donijela zakon kojim bi se legalizirala upotreba marihuane, ako ni za što drugo onda za medicinske svrhe zbog toga što je znanstveno dokazano da marihuana ima doista vrlo pozitivne terapeutske učinke na tretman ove bolesti. Imala sam prilike upoznati Huanita za kojeg ste vjerojatno i svi vi čuli i koji je na žalost završio u zatvoru samo zato što je uzgajao marihuanu za svoje vlastite potrebe. osoba koja ima teži oblik multiple skleroze i kojem je bio omogućen normalan život upravo zahvaljujući konzumaciji ulja od marihuane. Ja smatram da je obaveza svih nas koji se bavimo politikom da radimo u društvenom interesu, da pomažemo ljudima i zbog toga apeliram na kolege i kolegice iz vladajuće većine da izvrše pritisak na Vladu RH i da taj zakon ide što je moguće prije u proceduru jer će na taj način vrlo konkretno pomoći jako velikom broju ljudi koji boluju od ove bolesti u Hrvatskoj. ja sam rekao da ćemo mi kao klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovu inicijativu sa namjerom, dakle što je i predlagatelj rekao sa ciljem senzibiliziranja javnosti i naravno popravljanja kvalitete življenja oboljelih od multiple skleroze. U ovom drugom dijelu nisam suglasan sa vama iz više razloga. Svaka čast vašim razmišljanjima, ali u tom dijelu držim da mi imamo vrlo kvalitetnu struku koja kvalitetno radi sa ovim i i sa lijekovima i sa drugim pomagalima, a da sad ići ovako. Vi puno puta se zalažete za legalizaciju i govorite o lakim i teškim drogama. To je jedno područje kompleksno koje može ako dođe u onom krivom smjeru ako ode može izazvati neželjene posljedice i za obitelj i za širu zajednicu, a smrtnost pojedinaca u onoj kategoriji konzumenata droga je nekoliko puta viša nego u ostaloj populaciji. Dakle, to je područje za jednu širu raspravu i u tom dijelu ja ne dijelim vaše mišljenje glede ovog drugoga. U ovom prvom dijelu sam suglasan. Hvala lijepo. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Milinkoviću, mislim da se svi slažemo da je jako bitno na vrijeme napraviti dijagnostiku, naravno i kod multiple skleroze. Inače kod svih bolesti da zapravo što prije krenemo u terapiju. Međutim, ja bih htjela da dobre stvari koje su stvarno dobre da pohvalite, a vi ste spomenuli liste čekanja da sumnjate da su one smanjile sa ovim programima koje je ministarstvo, ministar Varga i ova Vlada zapravo dali. Pa ja ću vam reći za program plus. Program plus od dana od kad je počeo od 11.2. kad je bio Svjetski dan bolesnika čak je i 40 tisuća naših sugrađana, bolesnih sugrađana oni su dobili termin prije no što je zapravo bio planiran. ću vam još par podataka. U KBC-u Osijek nema čekanja, možda dan dva za gastroskopiju, za kolonoskopiju. Recimo u Splitu magnet mozga prije je bilo 12 mjeseci čekanja sad se smanjio na mjesec dana čekanja. U KBC Rijeci recimo katarakta se operiralo prije je bilo 200 i ne znam 70 dana, sad je to smanjeno na nekakvih 70 dana. Prema tome, dijagnostika je bitna i naravno ova Vlada radi napore da se što prije napravi, zapravo da se dođe na red, što prije da se smanje liste čekanja. I mislim da je ovim programom plus to upravo napravljeno. I zato kažem vam, apeliram što je dobro pohvalite nemojte kuditi i sumnjati. Hvala lijepa. Stjepan Milinković, odgovor na repliku. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa meni je drago da se mi slažemo i mislim da je ovo područje zdravstva i područje …/Govornik se ne i od osoba s invaliditetom koje moraju imati jedan konsenzus u tom dijelu. Ja podržavam svaki napor koji će unaprijediti i zdravstvenu zaštitu i bilo što. Ali sam naglasio, ja nisam protiv toga da se liste čekanja smanjuju, čekanja smanjuju, ali sam naglasio da oboljeli od multiple skleroze, oboljele točnije rečeno, da zahtijevaju puno brže i efikasnije i da to treba na poseban način na neki način postaviti. Na to ova društva oboljelih na neki način upozoravaju uporno, to je bitno. Ali da ovaj program plus i to da je to neku revoluciju strašnu napravilo, popravlja naravno ali to nije baš jednostavan posao. Ima listi čekanja naravno po mnogim područjima itekako još da se čeka. Ako ćemo baš ići u to, a ako ćemo ići u širinu ja mogu reći po pitanju obiteljske medicine i primarne zaštite ruralnih područja da su oni u vrlo teškoj situaciji. O tome sam govorio i gospodinu ministru. Dakle, to su stvari sve koje treba unapređivati, od naravno i programa plus i naravno i skrbi za oboljele od multiple skleroze. Sve su to stvari koje trebaju dodatne napore na svim razinama. Naravno vi ste u poziciji i vlasti i možete utjecati da se i tim društvima oboljelih, a da se ne daje samo tamo za one koji pišu samo pozitivno o svemu, znate vi što ja želim reći. Hvala lijepa. kolegica Vesna Sabolić nije prisutna, klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolegica Sonja König. **König, Sonja (HNS)** Hvala vam lijepa poštovana potpredsjednice našeg Sabora, kolege i kolegice. O uzrocima O uzrocima multiple skleroze i o samoj bolesti kao što smo čuli ne znaju puno niti vrhunski stručnjaci, a kamoli naši ostali sugrađani kao i mi sami. Do današnjeg dana lijek za multiplu sklerozu nije pronađen, oboljeli i njihovi najbliži bore se s tom bolešću svakodnevno i uporno. I važno je da se u tu borbu i u pomoć oboljelima uključi što više naših sugrađana kao i mi sami. No o tome malo znamo, relativno smo malo informirani unatoč ogromnom trudu članova Saveza društava multiple skleroze Hrvatske i ostalih nevladinih, vladinih i ostalih organizacija. Malo znamo da multipla skleroza djeluje na mnoge funkcije ljudskog organizma, da se kod oboljelih osoba razvija određeni stupanj invaliditeta, da je to bolest s tisuću lica, da su od osobe do osobe simptomi drugačiji zbog čega oboljeli dugo čekaju konačnu potvrdu svoje dijalize, odnosno dijagnoze. Malo znamo i o tome da je trenutačno u fazi istraživanje nekoliko desetaka novih lijekova čija se učinkovitost u liječenju multiple skleroze tek ispituje. I zato je prijedlog Odluke o proglašenju Nacionalnog dana oboljelih od multiple skleroze dobrodošao. Time će se skrenuti dodatna pozornost širenju svijesti o ovoj teškoj bolesti i klub HNS-a će ga podržati. Naš zadatak i želja je izjednačavanje mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze stvarajući uvjete za njihovo aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu, poštivanje dostojanstva, sprečavanje bilo kakve diskriminacije, promoviranje i implementiranje konvencije UN-a o pravima osobe s invaliditetom i kroz to osvještavanje javnosti o multiploj sklerozi. Donošenje Odluke o proglašenju Nacionalnog dana oboljelih od te bolesti ide u tom smjeru i još jednom zato pozdravljam u ime kluba HNS-a takav prijedlog koji ćemo kao što sam rekla sa zadovoljstvom podržati uz nadu da će se lijek što prije pronaći. Svima koji se s tom bolešću bore želim zaželjeti snagu i daljnju upornost jer kako kaže naslov jedne pjesme koju potpisuje Dadu i koju ću ako dozvolite pročitati "Vi ste heroji". "Iznenada dođe da te zagrli svojom rukom, teška je kao tona i obaspe te samom mukom. Oni koji se sa njom bore svaki dan novo uče, danas si bolje, sutra si gore i naučnici se sa njom muče. Tvrdoglava je ona, neda da se išta o njoj zna, da ti je što gore ona gleda i da ti nemaš sna. Ne daj se ti što se sa njom svakog dana teško boriš, učini sve, vježbaj stalno da na nogama ti opet stojiš. I težih je protivnika bilo i protiv tebe sve su dali, nikad im nije bilo milo i na kraju uvijek su pali. I svi koji se sa njom bore zapamtite heroji vi ste ne predajte se tako rano pa još ništa izgubili niste." Hvala lijepa. **Zgrebec, I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolegica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Sve nas je zapravo dirnula ova pjesma koju nam je kolegica Sonja danas pročitala i zato mogu reći da ovo radimo u ime tih heroja, tih 4000 naših sugrađana koji su oboljeli od multiple skleroze i zbog toga naravno pozdravljam i ovo obilježavanje, označavanje Dana bolesti multiple skleroze jer na ovakav način zapravo osvješćavamo još više, dajemo na znanje našim drugim sugrađanima kako pomoći onima koji su oboljeli. Kad kažemo tih 4000 heroja, 4000 oboljelih moramo ovdje naglasiti da je dijagnostika vrlo duga i vrlo teška, komplicirana i zbog toga se negdje navodi da je i 2 puta više oboljelih od ovoga što imamo negdje tih 4000. Naime, dugo vremena prođe dok se na kraju ne obavi ta magnetska rezonanca koja će zapravo potvrditi tu dijagnozu a simptomi počinju rano, simptomi naravno mogu zavarati, mogu biti dio nekakve druge bolesti itd. međutim prava zapravo dijagnoza se uspostavlja magnetskom rezonancom. Zbog toga vrlo često oboljeli od multiple skleroze ostaju ne dijagnosticirani. Inače što se tiče same simptomatologije ona je vrlo široka od problema govora, poremećaja vida, zatim gubitka mobilnosti itd. Tu su i poremećaji ravnoteže i mislim da su kolege i kolegice prije govorile i smetnje kontrole mokrenja, stolice, poremećaj koordinacije pokreta, mentalni poremećaji itd. Znači niz simptoma koji zapravo imaju u osnovi tu jednu podmuklu bolest multiplu sklerozu. Prema tome, sigurno da je cilj svima nama kao društvu zapravo i liječnicima što ranije postaviti upravo ovaj dijagnozu odnosno početi liječenje jer na takav način kad se već uspostavi dijagnoza, počne liječenje na taj način zapravo mi odgađamo progresiju bolesti i onaj najgori kraj koji jest a to je zapravo invaliditet. Naravno da nam je cilj poboljšavati kvalitetu života takvim našim sugrađanima. Znači multipla skleroza jedna je vrlo progresivna degenerativna bolest. Etiologija zapravo, pitanje koje etiologija, nešto se spominje čak i poremećaj prehrane odnosno način prehrane itd. međutim to nije još zapravo nije rečeno. Ja bi ovdje još napomenula društva koja se osnivaju, to je društvo Multiple skleroze pa ću spomenuti i moje iz Dubrovačko-neretvanske županije koje je počelo rad od 2004. godine. društvo koje osvješćuje, unaprjeđuje i liječenje i rehabilitaciju, i zaštitu bolesnika naravno s multiplom sklerozom. Moramo reći da ta društva odnosno udruge sigurno rade na unaprjeđenju života. Danas smo čuli i potpore takvim bolesnicima, koje i pjesnici kroz pjesme govore, međutim ja ću reći ono što najčešće kažu u tim društvima, a to kažu nema bolesnika među nama, samo je netko manje zdrav od nas jer nisu svima, to su sa raznom simptomatologijom, ali nisu svima dijagnosticirani. Prema tome, ja ću reći ovdje primjer na koji radi to jedno društvo, jedna udruga da se zapravo radi i socijalizacija među njima kroz korištenje slobodnog vremena, da se zapravo na taj način podupire i volonterizam jer vi znate da u društvima, udrugama ima jako puno volontera koji zapravo pomažu tim našim sugrađanima. Evo recimo ovo društvo kontinuirano radi i psihološke pomoći, kreativne radionice, zatim kiropraktiku koja je prilagođena oboljelima od multiple skleroze, zatim vježbe sa fizioterapeutima, sate slikanja, sate književnosti, na taj način zapravo oni provode svoje vrijeme skupa, na taj način im je lakše. lokalnih, jedinica lokalne samouprave naravno da jedinice lokalne samouprave imaju veliku ulogu u pomoći takvim našim sugrađanima, to su ipak osobe sa invaliditetom, najčešće na takav način završe. I evo reći ću primjer, mi vodimo dva programa, a to je transporter za osobe sa invaliditetom, naravno i za ove koji uključuju multiplu sklerozu a isto tako imamo posebno brigu i skrb o bolesnicima s multiplom sklerozom. Prema tome, još jedan put podržavam proglašenje ovog dana bolesnika multiple skleroze na taj način ćemo zapravo još više se osvijestiti, još više tražiti mogućnosti za pomoć našim sugrađanima. Hvala lijepa. replika. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa evo otišli smo malo ajmo reći u stručne vode ali mislim da je dobro i to malo razmijeniti. U tom djelu smo suglasni dakle da magnetska rezonanca i u tom smislu je bila i moja intervencija i ovih društava Multiple skleroze koji su na neki način upozoravaju da svakako treba, jer je to bitno i glede terapije pravovremene i brze terapije, jer ovaj oblik u kom sam ja govorio o relaksirajućoj revitalizirajućoj toj formi u kojoj 85%, izuzetno je važno imati da je ona između, u tim fazama multipla skleroza je tiha i onda nakon određenog vremena ostavlja iznimne funkcionalne distabilitete. I zato je bitno dakle da i dijagnostika ali i naravno adekvatna terapija. I sad ću vam reći da već sada po novom ima

da je multipla skleroza ima toliko simptomatologije dok se postigne ona konačna dijagnoza da to stvarno prolazi, jer kad vam neko dođe sa smetnjama vida vi nećete odmah ići na magnetsku rezonancu, nećete posumnjati da boluje od multiple skleroze. Znam jako puno ljudi kojima se, su u tijeku postizanja dijagnostike. Prema tome, ovo je jedna podmukla bolest koja je progresivna i upravo zbog toga, zbog te njene progresivnosti ne možemo mi svaki simptom slati na magnetsku rezonancu i tu ne možemo govoriti o tome da nema mjesta na magnetskoj rezonanci ili da su nam tu liste čekanja duge, nego upravo zbog samog načina bolesti koja je progresivna to se događa. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Kolegice i kolege čast mi je na galeriji Hrvatskog sabora predstaviti i pozdraviti njegovu ekselenciju gospodina Valeriua Stefana Zgoneu predsjednika zastupničkog doma Parlamenta Rumunjske koji boravi u službenoj posjeti RH. Pozdravimo ga. Sada Sada ćemo nastaviti s radom. U ime predlagatelja završna riječ kolegice Ane Komparić Devčić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa evo kolegice i kolege, ja vam se u ime kluba SDP-a želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi, svima onima koji će podržati prijedlog da se 26.rujna proglasi nacionalnim danom oboljelih od multiple skleroze. I upravo sve ovo što ste u svojim raspravama izrekli pa i kolega Milinković o svim problemima s kojima se susreću osobe s multiplom sklerozom, ali ne samo osobe s multiplom sklerozom nego i osobe osobe s invaliditetom oboljele od drugih bolesti i te liste čekanja i lijekovi itd. upravo sve to što ste vi govorili ide u prilog tome da treba proglasiti dan za oboljele od multiple skleroze jer je to dan kada se će oni posebno isticati sve problem s kojima se susreću i senzibilizirati javnost i nas svih zajedno. Pravit ću se da nisam čula onaj dio o politici i izborima, mislim da to nije bilo baš korektno jer od kada govorim u ovom Saboru o osobama s invaliditetom stvarno nikada se nisam služila politikom i govorila sam zaistinu o svim problemima s kojima se oni susreću. što se tiče legalizacije marihuane, ja osobno apsolutno to podržavam, pogotovo u medicinske svrhe. Mislim da ona može pomoći olakšati brojne bolesti pa i bolest multiplu sklerozu. replika. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Meni je drago da se u većini slažemo kolegice KOmparić Devčić i da se razumije sveukupna problematika osoba s invaliditetom i u tom dijelu nema neki, a glede onog mog razmišljanja ja nisam rekao nisam ništa loše mislio ili razmišljao o korektnosti nekorektnosti, nego mislim da kao što kaže naš predsjednik Sabora pustimo neka govore. Ja sam u tom smislu rekao da je simptomatično, budući se taj da već obilježava od '79., 26.obilježava i to je naše Društvo oboljelih od multiple skleroze. Ali sada evo vi ste se sjetili i mi to podržavamo i u svakom slučaju sve ove moje napomene koje su glede unapređenja kvaliteta življenja i adekvatnog liječenja osoba s multiplom sklerozom. Ana KOmparić Devčić odgovor na repliku.

obilježavaju ga, ali sada ovaj Visoki dom daje na važnosti svemu tome i kaže da će to postati nacionalni da. I mislim da su to zavrijedile. I molim vas, još jedanput vas molim kada govorimo o osobama s invaliditetom nemojmo uključivati u to politiku, ja vas zaista to molim. Zaključujem raspravu. O prijedlogu odluke glasat ćemo u petak. Kolegice i kolege, nastavit ćemo sutra u 9,30 sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Hvala lijepo. Doviđenja. Hvala vam